проект на Програма за работата на Народното събрание за времето от 15 до 17 юни 2011 г., както следва: както следва: 1. Проект за Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България. Вносители: Искра Фидосова и Красимир Велчев. Велчев. 2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание. 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Огнян Стоичков и група народни представители – първи законопроект; вторият е с вносител Любен Корнезов и третият е с вносител Христо Бисеров. 4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.

Второ четене на Законопроекта за допълнение на Закона за концесиите. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Като първа точка за четвъртък – 16 юни 2011 г., програмата предвижда: 9. Разисквания по проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители. Гласуване на проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората. ще се състои не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията в четвъртък, тоест гласуването ще бъде

процедура – господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, госпожо председател! Процедурата ми е във връзка с дневния ред, тъй като оставам с впечатление, че приключихме с разискването.

в частта за субсидията, която се разпределя на партиите. Това е въпрос, предизвикващ сериозен обществен дебат и води много български граждани до истинско възмущение относно регламентацията, която съществува

записва или вписва, а всъщност влизат в неговите джобове. Въпрос на счетоводство – всички разбират това порочно положение. Изключително уязвими сме в това отношение. Налага

Няма изготвени доклади по този законопроект, поради което от името на председателя няма как да включа това нещо в програмата. Това би могло да стане по други хипотези и основания на чл. 43, но не в програмата, която се представя от председателя, или по реда на ал. 5. Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 8 до 14 юни 2011 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители: Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите, съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Проект за Решение за попълване състава

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносители: Юнал Тасим, Дурхан Мустафа, Петя Раева, Гюнер Сербест и Алиосман Имамов. Водеща е Комисията по земеделието и горите, съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Проект за Решение за попълване на състава на постоянната Комисия по околната среда и водите. Вносител: Станислав Станилов. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г. Вносител: Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Станка Шайлекова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по здравеопазването. Законопроект за ратифициране на изменението на Заемното споразумение (Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие). Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители: Емил Радев, Вяра Димитрова и Красимир Петров. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите, съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители: Валентин Николов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Проект за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна финансова инспекция. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител – Лютви Местан и Четин Казак. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е още на Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по здравеопазването, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Последно съобщение – на 9 юни 2011 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: 1. Предварителни данни за първото тримесечие на 2011 г. – брутен вътрешен продукт, заети лица и отработено време. време. 2. Информации за м. април 2011 г. по следните показатели: индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители! Тази нощ в резултат на пътно-транспортно произшествие са загинали наши сънародници, друга не малка част са тежко ранени. От името на ръководството на Народното събрание и председателството предлагам с минута мълчание да почетем паметта на жертвите.

не били внесени и минали през комисии нашите предложения за изменение на Закона за политическите партии, като се позовахте на това обстоятелство.

законопроектът да е минал през парламентарни комисии, за да бъде внесен за разглеждане в пленарната зала. Това е моето уточнение на процедурата, госпожо председател. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Съгласно чл. 84, т. 4 от Конституцията на Република България, Народното събрание е компетентният орган, който трябва да определи датата за провеждане на

Този срок е от 23 октомври до 23 ноември. Това, което ние сме внесли и предлагаме като проект за решение от името на Парламентарната група на ГЕРБ, е изборите за президент и вицепрезидент да се произведат на 23 октомври 2011 г. Това е първата възможна дата в този едномесечен период съгласно българската Конституция. Знаете, че съгласно разпоредбите, които сме записали в Изборния кодекс, имаме провеждане на два вида избори през тази година – избори за президент и вицепрезидент и избори за

на общинските избирателни комисии съответно на Централната избирателна комисия, за да може да приключат с изработването на резултатите, обявяването на резултатите по съответния ред, разписан в Изборния кодекс.

Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г. (неделя).” Уважаеми дами и господа народни представители от всички парламентарни групи, обръщам се с молба към вас да подкрепите тази дата. В дебатите, които се проведоха през последните два месеца, се чу подкрепа от почти всички парламентарни групи за тази дата и изказване на президента, който съгласно своите правомощия и компетентност, трябва да определи с указ датата за провеждане на местните избори през есента на 2011 г., който заяви, че ще изчака решението на Народното събрание, след което ще излезе с указ за насрочване на местните избори. Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да навлизам в безсмислени упражнения по темата кога точно да бъдат проведени изборите, защото 10-15 дни по-рано или по-късно няма да променят съществено резултата. Очевидно не така мислят вносителите от Политическата партия ГЕРБ, които вече няколко пъти превръщат тази тема в централна с упорството си, че те са тези, които определят всичко в държавата, дори и тогава, когато и по Конституция, и по закон трябва да се търси съгласие между институциите. Защото аз, извинявайте, колеги от ГЕРБ, но пръв в правомощието си да насрочи датата на изборите е президентът, който, според приетия от вас Изборен кодекс, трябва да направи това в срок до 90 дни преди изборния ден. Тоест, в рамките на следващите месец и десет дни. Според същият Изборен кодекс, парламентът трябва да насрочи президентските избори в срока до края на тази парламентарна сесия. Тук обаче по-важното е друго, по-важното е, че е необходимо да се търси съгласие между двете институции по отношение датата на изборите, а не, както се прави с това решение – практически да се предреши този въпрос и президентът да се постави пред свършен факт. Защото това, уважаеми колеги от ГЕРБ, е отнемане от президента на негови конституционни правомощия. Или в най-мекия му вариант, това просто е проява на лош стил – тогава, когато е нормално да се търси консенсус, това решение да се налага едностранно, да се налага еднолично. Всъщност по-интересен е един друг въпрос: защо се бърза с приемането на това решение? Защо това трябва да се случи спешно днес, ден преди вота на недоверие към правителството? Защо, уважаеми колеги? Отговорът е очевиден: защото ви е страх, защото шубето на ГЕРБ от избори три в едно си е голям страх (смях от ГЕРБ), защото се страхувате от резултатите от утрешния вот! Затова избързвате с определянето на датата на изборите днес. ГЕРБ.) Моето формално предложение е да се отложи решаването на този въпрос след гласуването на вота на недоверие към правителството и с оглед на неговия резултат да се определи датата на изборите, които може и да не са две в едно, а три в едно, което чисто технологично ще изисква други, по-дълги процедури. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не можах да разбера: за кой вот става въпрос? Нали обявихте, че ще има още три, още четири Това за мен значи, то беше казано от един колега по медиите, че вие сте абсолютно сигурни, че утрешният вот няма да мине, защото вие обявихте, вашият председател на партията, че ще има още три вота до есента – до изборите! изборите! Хайде да не говорим детски приказки сутринта рано-рано за страх. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, надявам се, че не смятате за сериозно това, което казахте и че някой ще се върже на тези приказки, които чухме преди малко. Първо, по отношение на точката в програмата. Преди малко пленарната зала гласува програмата за седмицата, включително вашата парламентарна група гласува тази точка да бъде т. 1 от дневния ред. Ако сте имали нещо да кажете, трябваше да го кажете навреме – когато се обсъждаше процедурата, когато имахте възможност за процедура и предложения по отношение на програмата. По отношение на датата за изборите. Това е един дебат, който започна достатъчно рано, преди повече от два месеца. Заяви се подкрепа за тази дата от всички парламентарни групи, с изключение на една – това е вашата парламентарна група, на Коалиция за България. Заяви се и позиция от Президента на Република България. Тук няма драма, няма спор по датата. Датата трябва да се знае достатъчно рано, защото защото българските граждани имат право на това да знаят рано датата. Не в последните 2-3 минути, в дванадесет без пет, както приемахте промените в изборните правила, да се определя датата за изборите. По отношение на това кой трябва да е първи като време да определи датата, мисля, че до този момент дискусията също се е изчерпала. Ние имаме разпоредби в Конституцията, които аз цитирах, когато излязох да обоснова предложението като вносител, съобразно които времето за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент са фиксирани в Конституцията – не по рано от два и не по-късно от три месеца. Така че това е текстът, по който се водим, за да определим в момента и двете дати, госпожо Манолова. Благодаря. Трета реплика? Дуплика, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Фидосова, предлагам Вие да не ме учите кога и по какъв начин да се изказвам. А това, че сте доста притеснени, личи както от изказванията ви с господин Лазаров, така и от факта, че внасяте тази точка като първа, ден преди обсъждането на вота на недоверие! (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Накрая наистина ще се окаже, че ви е страх от този вот и че приказките на премиера за избори три в едно, за предсрочни парламентарни избори са обикновено изхвърляне в момент на раздразнение. Иначе нормалната парламентарна практика би била да се консултирате, най-малкото, да внесете заедно с представители на други парламентарни групи този проект за решение и, разбира се, да получите съгласието на президента. Това е нормалното отношение между институциите, но очевидно то е чуждо и невъзможно за това мнозинство в този парламент.

Господин Сидеров, заповядайте.

Процедурата се подлага веднага на гласуване. Обратно становище на процедурното предложение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да кажа няколко думи по тази точка, която тук уж предизвиква дебати, но всъщност няма дебати. Виждате колко е вяло. Двете партии (столетницата и, колко колко години направихте, господа и дами от ГЕРБ, 3-4, младата Партия ГЕРБ, която днес управлява България) всъщност нямат какво да кажат по темата за избор на президент, на държавен глава на България. Не на председател на ТКЗС, нито на портиер, а на държавен глава. Защо е така? Защо се получава тази абсурдна и парадоксална ситуация? Защото двете партии – управляващата ГЕРБ и уж опозиционната, всъщност подаваща й топката БСП, нямат кандидати за президент! Това е най-смешното днес, дами и господа народни представители! Обсъждаме дата за избор на президент, а партиите в парламента, с изключение на „Атака”, нямат кандидати за президент! Това не е ли абсурдно, не е ли смешно, не е ли неуважение към избирателите? (Оживление, шум.) Какво

Защото имаме фантоми – ние не знаем за кого ще гласуваме от страна на партиите, които присъстват тук и които са иначе много съглашателни, когато трябва да приемат декларации против „Атака”, а нямат кандидати за президенти! Защо така, бе дами и господа управляващи и уж опозиционери? Защо не извадите своите кандидати? Какъв е смисълът да обсъждаме датата, на която ще се провеждат изборите, като ги няма състезателите? Пистите са празни. За кого ще гласуват хората? В последния ден ще се запознаят с вашите кандидати?! Това говори за огромно безсилие от страна на партиите, които днес тук претендират: едната – че управлява така както трябва, другата – че може да управлява и че чака деня, в който ще вземе властта. Това беше намекът на госпожа Манолова – едва ли не ли не правителството ще падне сега, защото вотът на недоверие на БСП ще успее. Много добре знаете, госпожо Манолова, че ви трябват 121 гласа. Няма как да ги наберете, освен ако една група от ГЕРБ не се отцепи. Между другото, допускам и това, защото там има недоволни депутати, които вече не одобряват доста неща от управлението на своята партия. Но това би могло да стане при едно тайно гласуване, при което вероятно мнозинството, в лицето на ГЕРБ, БСП, ДПС и

Но най-важното е, че по отношение на тази точка, която сега уж обсъждаме, а видяхте, че дебати няма – от ГЕРБ няма дори дискусия, от БСП вял опит да се защити достойнството на президента, което отдавна е незащитимо, всъщност виждаме, че няма дискусия. Ами защо няма дискусия? Защото няма кандидати за президент. Дотам сте изпаднали във вашето политическо безсилие – всички партии, тук присъстващи, че не може да посочите свой кандидат за президент 3-4 месеца преди изборите. Знаете много добре, че в цивилизованите държави, които сочим за пример, тези кандидати една година преди вота вече са на сцената, те се борят за доверието на хората. Знаете го много добре. В любимата на социалисти и несоциалисти, демократи и либерали, десни и леви Америка това става даже повече от една година преди изборите. Там кандидатите излизат, заявяват се, борят се за доверието на хората, срещат се с избирателите, казват за какво се борят, изясняват го. Тук вие, политическите партии в този парламент, без „Атака”, сте застанали като фокусници, които няколко дни преди 23 октомври искате да извадите от ръкава зайчето, наречено кандидат за държавен глава. Това е настина неуважение към избирателите, към българския народ, в който ние се кълнем тук, когато влезем на тази зала и се заклеваме като депутати, че ще работим и във всичките си действия ще се ръководим от интересите на народа. В същото време тук, вие присъстващите, без „Атака”, казвате на народа: „Ние вас не ви броим за нищо. Ще си извадим кандидата, когато си искаме. Ако искаме, ще го извадим на 22 октомври”. Затова моят съвет е да не гласуваме дата, а да гласуваме Деня на фантома – това да бъде денят за избор на български президент, и всички партии, които сега се правят на защитаващи някаква кауза, да си признаят, че всъщност нямат човек за президент на България, че нямат кого да посочат, който да излезе на състезанието и да каже за какво се бори, и да бъде разпознаваем, а не да се запознае със своите избиратели една седмица преди изборите. Аз мисля, че в днешния ден, сега, в този момент, в който се гласува на коя дата да има избори за президент, без да има кандидати от всички партии, без „Атака”, това е денят, в който българският парламент или партиите, които участват в този парламент, признават своето безсилие. Абсолютно политическо безсилие! И управляващата партия, която се бие в гърдите, че прави реформи и изпълнява това, което иска нацията, всъщност си признава, че няма кого да посочи за президент. Партията, която се гордее, че има 100-годишна история, няма кого да посочи за президент. За ДПС да не говорим. Те чакат да излязат в последния момент, за да почнат пазарлъците: толкова гласа – срещу какво?! Пазарлъкът, обичайният Капалъ чарши пазарлък! Пълно безсилие, дами и господа! Затова моето предложение е да не гласуваме ден за избор на президент, защото това ще бъде подигравка към българските избиратели. Има дата, няма претенденти за този пост, с изключение, пак ще кажа и ще обобщя, единствената политическа партия тук, в този парламент, с кауза това е партия „Атака”. Всички останали доказахте, че сте просто от едно котило – синьо-червената мъгла. Благодаря за вниманието. Господин Сидеров, може ли в писмен вид предложението Ви, за да мога да го подложа на гласуване? Реплики към това изказване? Господин Стоилов, заповядайте.

от мое име, не говоря за другите политически партии. Когато споменавате писта, това означава състезание. Аз си представям нашата група и нашата партия като един национален отбор, ние представляваме България. Когато има първенство с определена дата, националните отбори се подготвят за тази дата. Никога не се знае предварително кой ще бъде Затова Ви благодаря и предполагам, че ме разбирате правилно. уважавам опита на спортиста да излезе да защити името на парламентарната си група. Само че опитът не беше успешен за съжаление, защото при всички състезания, господин Стоилов, се знае кой участва в тях. Вие знаете имената на тези, които се нареждат на пистите, знаете предварително даже кой има повече или по-малко шансове и т.н. Няма състезание с анонимни състезатели! Няма такова! Затова не приемам репликата като съществена, иначе моите уважения. Писменото предложение, госпожо Цачева, гласи следното: „Да не се гласува дата за избори за президент, преди да са ясни претендентите за този пост”. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа! Аз се опитвам да се абстрахирам от измъчените опити за парламентарно присъствие на един от кандидатите за настоящите президентски Няма някаква новост, няма някаква изненада в неговото поведение, но той е прав в едно – че липсва сериозната дискусия. А тази сериозна дискусия трябваше да се проведе между парламентарно представените сили на базата на обективни факти. Факт е, че имаме чисто ново законодателство. Факт е, че за първи път в историята на България се провеждат заедно президентски и местни избори. Факт е, че се създава изборна администрация, постоянно действаща, постоянно действаща, за пръв път. Факт е, че за първи път няма министър от кабинета, който да отговаря за провеждането на изборите. Факт е, че има доста нови уредби в Изборния кодекс, които трябва да бъдат узнати и от тези, които ще го прилагат като администрация, и от гражданите, които трябва да го спазват. Само прословутият въпрос за уседналостта, който за пореден път беше променен вследствие на решението на Конституционния съд, поставя редица въпроси, по които Централната избирателна комисия трудно ще се произнесе, а камо ли от общинските избирателни комисии, да не говорим в деня на изборите от секционните избирателни комисии. Факт е, че тези хора, особено на по-ниските равнища на изборната администрация, трябва да преминат през много сериозен процес на подготовка, на запознаване с новото законодателство и на установяване на практика по прилагане на законодателството за двата вида избора, която почива на новия закон – Изборен кодекс. Всички тези аргументи предполагат един основен ресурс – време. Този ресурс не е разчетен в предложението изборите да се проведат в първия възможен ден. Факт е още нещо – че чрез определянето на тази дата ние по същество ще наложим на Президента, който вече заяви в публичното пространство насрочване на изборите за местни органи на властта на същата дата. Това ще усложни този ребус, резултатите от който тепърва ще се установяват. Централната избирателна комисия започна работа по изработване на книжата, на фонограмите и по изготвяне на различни решения по тълкуването на закона. В тази работа, уважаеми дами и господа, ако се заинтересувате, ще разберете, че има редица проблеми, които сигурно ще доведат и до законодателни решения, освен ако управляващите и мнозинството, което ще определи тази най-бърза дата без консултации, обръщам внимание – без консултации... Консултации имаше при Президента единствено за другия вид избори. В парламента нямаше консултации. Тоест можем да приемем спокойно, че мнозинството едностранно определя датата на изборите с всички произтичащи от това последици за готовността за провеждане на честни и нормални избори в България. Тази отговорност, след като няма разговор, няма диалог, няма консултации, ще остане върху тези, които избраха тази дата, без да държат сметка за обективните особености на тези за първи път провеждащи се избори две Тези аргументи трябваше да прозвучат в тази зала, да останат в стенограмите, защото ще дойде есента. Тогава членове на секционни комисии, уважаеми дами и господа народни представители, ще ви питат по някои въпроси и вас. Гражданите, публиката, обществото, медиите ще задават тези въпроси и тогава те трябва да имат своя ясен адресат които определят днес датата за провеждане на тези избори. Тяхна е отговорността за нормалното им протичане и подготовка! Защото за да има нормално провеждане на избори, трябва да има много сериозна подготовка! ГЕРБ е млада политическа сила. Тя решава проблемите със замах, водена от министър-председателя, на който във всички сектори работите му се виждат прости – тогава, когато той реши. за изборите като учредяващи две основни власти – президентската и местната, сега, тази есен, в условията на социално-икономическа криза, в условия на ново законодателство, сте определили да определили да отговаря госпожа Веска Янева – служителка от Министерския съвет. Ами проверете назад дали има избори, които са провеждани, без да има отговорен министър от кабинета, политическо лице! Цветан Цветанов – може би, той отговаря за изборите на ГЕРБ. Всичко това забавя процесите, забавя решенията, забавя финансирането. Няма отговорно политическо лице от кабинета. Разбира се, тогава въпросите ще бъдат към министър-председателя, защото той трябва да отговаря, след като няма министър, който да отговаря, който да даде темпо на подготовката на изборите. На пръв поглед тези неща изглеждат технологични, но много често технологията се отразява съществено на крайния резултат. Исках всичко това да прозвучи в тази зала, когато без консултации насрочвате първата възможна дата, само и само да докажете, че имате мнозинство. По този въпрос не спорим, уважаеми дами и господа от ГЕРБ. Нормалното беше да се проведат консултации и да се чуят сериозните аргументи. След като няма воля за това, приемете си, наложете тази дата и дерзайте! Благодаря. желаещи народни представители? Господин Янаки Стоилов,

госпожи и господа народни представители! Днешната точка е важна не толкова с определянето на конкретната дата, колкото със значението на предстоящите избори за Президент и вицепрезидент на Република България. Ясно е, че със своето решение парламентът предопределя и датата на местните избори, която иначе е в правомощията на Президента. За съжаление не се постигна обща позиция, която да покаже взаимното уважение между институциите и търсене на решение, което да повиши техния авторитет в очите на гражданите. Явно и към тези избори отиваме, използвайки моментните политически позиции, с които разполага конкретното политическо мнозинство. Правилно се повдигат въпросите за това каква политика се предлага за президентските избори, но мисля всички знаят, че днес не е моментът този въпрос да бъде обсъждан тук. Не че не е времето да бъдат издигани кандидатите на партиите, но именно партиите и техните кандидати трябва да представят своите виждания, но не от парламентарната трибуна в този момент, а пред всички граждани на Последното, което искам да кажа във връзка с темата, е, че подготовката за изборите е започнала не само политически. Бих казал, че тя в много по-голяма степен е започнала организационно и подмолно. Основание за това ни дават конкретни факти. Например в Чипровци – община, която стана известна по друг повод, във връзка с движението на избиратели, „Граждани за европейско развитие на България”, но този път не партията, а фондацията изисква от директорите на училищата (това се отнася не само за една община, а за областта, може би и за много места в страната) списък с учениците, които завършват с отличен успех, за да могат да ги поканят и след това да им раздадат грамоти – забележете, грамоти, но не от името на Министерството на образованието, не от името на ръководството на училището, а от името на една политическа фондация за постигнатите от тях резултати, разбира се, съпроводено със скромна почерпка и подаръци за тях и техните родители – в заведения, също твърде близки или собствени на активисти на Партия ГЕРБ. Мисля, че след като тук и министърът на образованието говори и каза, че образованието не трябва да бъде принасяно в жертва на политиката, след като се говори, че инспекторатите ще следят за качеството на образованието и за това да не бъдат въвличани децата в политически акции, ние сме свидетели на все по-масирани действия в тази насока. Впрочем те ни съпътстват от 2009 г. насам, но вместо да бъдат преустановени, продължават да се разрастват. Лицемерно ръководството на ГЕРБ се разграничава от свои депутати в отделни случаи или от други активисти, а продължава тази масова кампания. Затова апелирам апелирам в изборите да се влезе със сериозни ангажименти, с ясни послания към избирателите, а не с опити за купуване на дребно или на едро на подкрепа и влияние в полза на едни или други кандидати и партии. Затова, госпожо председател, днес, когато говорим за датата на изборите, е много по-важно да говорим за атмосферата на изборите, за това какво ще постигнат тези избори и България след тях! Благодаря.

но палитрата е много по-широка от изброените от Вас примери. Искам ясно да кажа от тази трибуна, че в момента от голямата гордост на ГЕРБ – въвеждането на принципа на уседналост, се възползват представители на различни партии, включително и на Партия ГЕРБ. Един любим пример на парламентарната група за община Трекляно, за която се говореха всякакви небивалици – записвани 360, 450 и не знам колко избиратели в предишни избори, без въобще да се държи сметка, че това е една община, в която общо избирателите са в рамките на 700. Едни небивалици, които слушахме тук, сега се заместват с конкретни и ясни действия: записване на избиратели в срока до 23 юни от председателя на Политическа партия ГЕРБ за тази община последователно на избиратели, които ще гласуват в нея. Така че всички приказки, че сме сложили някакъв ред във вътрешния изборен туризъм, в момента се опровергават именно от вашите хора.

Така че не се правете, че това действие се развива някъде встрани и независимо от вас. Изборите няма да бъдат честни и за съжаление знаците се дават от това мнозинство.

Госпожо председател, чух реплики от залата, очаквах да ги чуя и от трибуната, за да мога да отговоря. На репликата на госпожа Манолова. Искам от тук да призова министъра на образованието и науката да възложи на регионалните инспекторати проверки и информация във връзка със завършването на учебната година – за едни от децата тя приключва в средата на месеца, за други – в края на този този месец, за да се предотврати използването на приключването на учебната година като начало на политически акции във връзка с предстоящите местни и президентски избори. Той го знае, но понеже тук чуваме други неща и уверения, това трябва да прозвучи от парламентарната трибуна и да се ангажира с отговор, информация, която да бъде предоставена. Иначе постфактум ще се коментира къде какво е станало и дали има връзка с тези събития. По отношение на действията и влиянието върху изборните резултати. резултати. Без да подценяваме всички рискове, опасностите, смятам че българските граждани са тези, които в крайна сметка могат да направят така, че техният глас силно да намали и да предотврати повлияването на резултатите от подобни действия. Затова нито ние, нито гражданите трябва да се оправдават с манипулации, защото гражданското съзнание и достойнството стоят над всичко. Ако в България има свободни, достойни хора, които искат да избират начина, по който живеят и по който се управляват, те не могат да се оправдават с каквито и да било манипулации. Това е нашата задача като политици – да създадем доверието, с което да ги накараме да участват и да направят своя осъзнат и отговорен избор. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, проекта за решение е да гласуваме дата за изборите. Аз не мога да си обясня как едни хора, които са против принципа за уседналост – атакуваха го в Конституционния съд със своите подписи изцяло да отпадне този принцип, сега имат очите да идват и да започват да говорят за принципа за уседналост, за регистрация за 4 месеца, за 6 месеца и т.н...

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Лазаров, какви богове, какви факти? Когато тук се обсъждаше закона аз Ви прочетох буквално решението на Венецианската комисия, прието от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Казах Ви, че в цяла Европа, включително и при нас, това нещо няма да мине. Казаха Ви го и от там. Сега Вие ни се карате, че сме сезирали Конституционния съд. Ще продължим да го сезираме по всички въпроси, за които смятаме, че са противоконституционни разпоредби. Въпросът за хората с увреждания, ограничаването на техните права и изискване на удостоверения от ТЕЛК. Това е също въпрос, който е противоконституционно уреден в Изборния закон и ще искаме от Конституционния съд да се произнесе. Не мога да разбера защо мнозинството се сърди на опозицията, още повече когато основателно отнася ваши закони до Конституционния съд. Такова чудо не съм виждал. Има такива въпроси и в сега действащия закон. И понеже вие не чувате – внесохме проект. Човешки да седнем да го изменим, но вие тук – бетон: „Дан, дан, дан – имаме мнозинство”. Имате мнозинство, никой не ви го оспорва. Имате го! Само че когато мнозинството действа против Конституцията, се произнасят други органи. Когато действа против Европа, се произнася Европейската комисия. Когато прави други неща, няма да ви ги изброявам, не са в темата. Мерси, госпожо председател!

Уважаеми господин Лазаров, не става дума за боговете, а за слугите на боговете. Моля ви от тази парламентарна трибуна да узаптите партийните си активисти по места, защото в момента отново върви процес на записване на избиратели. Давам ви конкретен пример с община Трекляно. Прост и конкретен факт, проверите, ако сте искрени в намеренията си да предотвратите вътрешния изборен туризъм, и ще вземете необходимите мерки, защото с това се занимава вашият председател на структура в тази община.

в Разградско, минем през случаите със завършващите своето образование и приключим с прастарата тема със записване на избиратели. Моля сложете си ред в партийния актив.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, фактите са в протоколите от тази зала, когато се гласуваше Изборният кодекс и принципът за уседналост. Отляво имаше предложение, това са фактите, прочетете ги – 22 месеца уседналост. Отляво ваши колеги ни призоваваха да гласуваме 18 месеца уседналост. Да, господин Миков, Вие предложихте да се спази указания от Венецианската комисия препоръчителен срок – 6 месеца уседналост. Но вие сезирахте Конституционния съд не относно 6-12-22, а относно изцяло

Не виждам. Дебатите за закрити. Преминаваме в режим на гласуване. Първо на гласуване ще подложа редакционното предложение от народния представител Волен Сидеров проектът за решение да гласи: диспозитива след реши да не се гласува дата за избор на президент преди да са ясни претендентите. Гласуваме!

волеизявление от народния представител Волен Сидеров, в което ме уведомява, че на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание желае да бъде освободен и като член на Комисията по външна политика и отбрана. Припомням, в пленарно заседание миналата сряда обявих волеизявлението му за освобождаване от поста на заместник-председател в същата комисия.

и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Волен Николов Сидеров за член на Постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, основанието ни за внасянето на това решение ни повече, ни по-малко се намира в нашия правилник и нищо друго. Въпросът е да се спази правилникът. Ние това желаем. Член 22, ал. 2 и други текстове са недвусмислени, категорични и безспорни. Голямо достойнство на Четиридесет и първото Народно събрание е, че за първи път правилникът наистина се спазва. Госпожа Цецка Цачева въведе ред от самото начало

потъпкваше правилника с всеки акт. Тогава парламентарни групи, политически сили нямаха нито представителства в постоянни комисии, нито на определени постове и позиции в ръководството на Народното събрание. Правеха се неща, които бяха под всякаква критика. За първи път в Четиридесет и правилникът не се спазва по отношение на едно безспорно, очевадно, абсолютно законово право на Политическа партия Прави чест на госпожа Цачева, че спазваше правилника и мнозинството се съобразяваше с правилата и на опозицията. Нямаше случай, когато по отношение на внесени от опозицията искания или проекторешения за попълване на постоянни комисии и на органи на Народното събрание, да не се внасяха на момента. В първото заседание в предстоящата седмица като т. 1 – това никой не може да го отрече, и в момента така наречените домашни работи на Народното събрание – устройствените правила в институциите на Народното събрание, всичко е попълнено, както това се полага по отношение на правилника. В това отношение не може да бъде отправена никаква критика освен в едно отношение вече в продължение на две седмици една комисия е осакатена. Една комисия, която е изключително важна, тъй като се касае за корупцията, етиката. Това е комисията, в която искаме господин Волен Сидеров да влезе като член, а оттам и като председател по принципа на ротацията. Всички знаете устройството на тази комисия и правилата, които важат по отношение на нея с оглед на председателството. Това обаче не става. Комисията в момента не може да се събере. Комисията е формирана на паритетен принцип, което означава, че всяка една от политическите сили може и следва да представи своя член в нея и когато му дойде реда той ще бъде и председател на комисията. Тъй като в момента редът е на партия „Атака”, председател трябва да бъде Волен Сидеров. Аз подозирам, че съществува и един друг синдром, който впрочем от самото начало на партия „Атака” е синдром в българския политически живот – синдромът е страх от Волен Сидеров. Само така мога да го нарека, защото може би страхът идва оттам, че Волен Сидеров ще бъде председател на комисията за известно време и представяте ли си какво ще се случи?! Защото може би тази комисия за първи път ще заработи така, както трябва. Тя ще функционира за това, за което е съставена. Защото ще бъдат извадени жалби, сигнали, те ще бъдат представени пред българската общественост, за първи път ще се види какво е крито досега, на кое не е давано ход, кое не е било разглеждано и комисията ще заработи истински. Може би това е причината, поради която в конфиденциални разговори с високопоставени членове на ГЕРБ ни беше казано, че причините за неизбирането на Волен Сидеров в тази комисия не са законови, те не са всъщност поради несъответствие на претенциите и по отношение на правилника, а причините били, забележете, политически. Може би и в това отношение те са политически. Миналия път в тази зала бяха изложени някои съображения, които бяха неясни, мъгляви, свързани и със станалото пред „Баня Баши” джамия, за да се обосноват може би тези политически несъгласия и това политическо решение. Всичко това са политически съображения, които всички ние в тази зала развиваме на съвсем друга плоскост, в съвсем друг план, в съвсем друг смисъл. Другото си остава, основното – да бъдем принципни, да приложим правилника. За това става въпрос. Защото, ако не бъде приложен правилникът, това е това е с едно бъдещо негативно действие за всички нас. А неспазването на нашия правилник винаги после се е обръщало срещу тези, които не са спазвали правилника или са правили всичко възможно правилникът да не бъде спазван, така че то ще се върне като бумеранг. Ако това не бъде сторено днес, разбира се, ние ще продължим да настояваме за това наше исконно право, което е правилно, според нашия правилник и според нашите уговорки, които в началото бяха да се борим срещу парламентарното номадство, срещу преструктурирането на политическото пространство – едно грозно явление. В тази връзка ние изработихме едни правила в нашия правилник, както се вижда, които започват вече да не се спазват, което е признак, че парламентът започва да губи своя първоначален заряд, започва да губи от да губи от кредита на доверие, който българските избиратели му дадоха, и започва да навлиза в период на безпринципност и на компромиси или водени от чисто конюнктурни и политически съображения. Така че ние ще продължим да внасяме това наше предложение, ако не бъде гласувано днес така, както сме го представили. В бъдещите седмици ще излагаме и други мотиви или ще задълбочаваме и онова, което излагаме като тези, ще вдигаме кулиси и ще показваме двойните стандарти. Това ще бъде тема, на която оттук нататък ще нататък ще държим и непрекъснато ще развиваме като нещо, което има голямо значение като принципи в българския политически живот. Затова, колеги,

Да не се държат теснопартийно и политически, а да се държат така, че да бъдат отговорни и да спазват правилника. Нищо друго не желаем. Няма. Има ли други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проект за Решение за попълване на състава на Постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, така както ви го предложих. Гласували

„Проект РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Кирил Владимиров Гумнеров като член на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление. 2. Избира Петър Иванов Хлебаров за член на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление.” Преди гласуването,

Благодаря Ви, госпожо председател. Вземам думата за изказване и бързам веднага да кажа, че изказването ми не бива да се разглежда персонално насочено към предложението, което прави Парламентарната група на аз направих предложение, в рамките на Председателския съвет, да отложим гласуванията по тези проекти за решения, които са внесени за подмяна на членове на постоянни парламентарни комисии, докато не изведем някакъв принцип на подмяна на народни представители, напуснали Парламентарната група на „Атака”. Съотношението и съответно числеността на постоянните комисии са изведени на базата на числеността на отделните парламентарни групи към момента на конституирането на сегашното Народно събрание. Очевидно е, че по редица причини има промяна на това съотношение независимите народни представители са точно толкова като брой, колкото в момента е Парламентарната група на „Атака”. Ако приемем, че и независимите народни представители имат правото да участват в работата на постоянните комисии, да бъдат техни членове, и естествено всяка една от парламентарните групи по силата на правилника има това право, то следва в такъв случай да променим това съотношение, да видим какво е новото съотношение, в това число и каква е новата каква е новата численост на отделните постоянни комисии. Аз гледам пред себе си съотношението и в случая да кажем броя, който трябва да има Парламентарната група на „Атака” в две от комисиите. Например в Комисията по околната среда и водите според процентното съотношение, Парламентарната група на „Атака” трябва да има един народен представител, те предлагат още един и това съответно надхвърля процентното съотношение, което би следвало да има Парламентарната група на „Атака” в тази комисия. По същия начин стои въпросът в Комисията по труда и социалната политика – по процентно съотношение е един, те имат двама. Разбира се, право е да имат и двама – нека да имат двама, нека да имат и повече от двама, въпросът е обаче да знаем каква е основата, на която стъпваме тогава, когато се вземат решения за отделните парламентарни комисии. Ако нямаме промененото процентно съотношение, ако нямаме изведен нов принцип на базата на сегашните реалности в Народното събрание, то всичко останало може да бъде третирано като сделка – елементарна сделка, за участието на една или друга парламентарна комисия или на един или друг народен представител в съответната парламентарна комисия. Ето защо, госпожо председател, предлагам да отложим гласуването по този проект за решение и това да бъде отношението ни към всички останали предложения за решения, които се правят от Парламентарната група на „Атака”. Второ, би следвало да има някаква яснота за комисиите, в които ще участват независимите народни представители те са 17, комисиите са повече от 17 – трябва да бъде ясно в рамките на кои комисии и защо участват. Тяхно право е, разбира се, но нека да изведем един ясен принцип,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз искам да обърна внимание на преждеговорившия господин Найденов! Получава се така, че Народното събрание със своите гласувания ограничава правата на народни представители да участват в работата на органи на Народното събрание.

Господин Исмаилов, вземам думата за дуплика, за да Ви кажа, че нямате основание за подобен упрек или за подобен коментар. Онова, което казвам е, че трябва да има изведен ясен принцип за участието на сегашните парламентарни групи като численост в съставите на постоянните комисии. Ако трябва да бъде променяна числеността на парламентарните комисии, от гледна точка на сегашните реалности и съотношение, това да бъде направено и едва след това да се правят предложения за промени в съставите на постоянните комисии. Да се отчете фактът, че в момента имаме пет парламентарни групи, че имаме една група на независими народни представители с пълното разбиране и основание, че вие трябва да участвате в тези парламентарни комисии, но да бъде ясно кой къде участва, с каква численост и с колко народни представители в отделните постоянни комисии. Аз неслучайно дадох примера за промененото съотношение и съответно за повечето възможности, които има една или друга парламентарна група, защото те са изчислени като численост и съответно участие към момента на конституирането на Народното събрание. Сега имаме други реалности и трябва да отчетем тези реалности. Всеки един е в правото си да прави предложение. Вероятно ще уважим тези предложения, но да има ясен принцип – защо го правим, а не да бъде продукт на сделки и пазарлъци. Благодаря. Направено беше процедурно предложение от господин Найденов в неговото изказване, а именно за отлагане на гласуването. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение, то се гласува веднага след правенето му, така че гласуваме и след това продължаваме дебата, ако, разбира се,

реши залата. Гласували 106 народни представители: за 27, против 78, въздържал се 1. Предложението не е прието. За изказване по проекта за решение? Господин Сидеров, искате ли думата? Заповядайте. Искам да обърна внимание, докато идвате, защото господин Найденов, когато говореше, коментираше състава на Комисията по околната среда и водите, че ние сме на проекторешението за промяна на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Правя това уточнение, за да знаем, на коя точка сме. Днес сутринта бяхме свидетели точно на това. Госпожа Цачева, председател на Народното събрание, каза, че няма да предложи в дневния ред нашето предложение – да влезе поправката в Закона за политическите партии, защото нямало доклади, с което госпожа председателката заблуди народното представителство. Не са нужни доклади по това предложение, тъй като са минали три месеца. В момента с това гласуване, което мина преди малко, виждаме грубо погазване на правилника на Народното събрание – този правилник, който е приет от всички вас, дами и господа, които преди малко гласувахте – в нарушение на правилника! Кое точно нарушение? Аз няма да държа политически речи, тъй като не става дума за моето участие в тази комисия. Много добре разбирате, че аз и без да участвам в тази комисия мога да разобличавам корупцията, която беше символ на преди управляващите, която започва да става символ и на сегашните управляващи. Но, става дума за законност и ред! Става дума за нормативи! Когато една управляваща партия и едно мнозинство започне да нарушава нормативите, държавата не отива на добре. Какво наруши току-що българският парламент с гласуването си? Член 20, ал. 2, който казва, че Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група. По един от всяка парламентарна група! В момента тази комисия има представители от парламентарните групи, без групата на „Атака”. Следователно вие с гласуването си си – тези, които гласуваха „против” предложението да бъда член на тази комисия като представител на Партия „Атака” и Парламентарната група на „Атака”, нарушихте чл. 20, ал. 2 от правилника току-що. Между впрочем членовете, както и ръководството на комисии, на постоянните комисии, се избират – чета чл. 20, ал. 4 – „по предложение на парламентарните групи”. Тоест парламентарните групи са в своето суверенно право да предлагат кой да бъде член или председател на съответната комисия. Да предлагат! В случая имаме надлежно спазване на правилника от страна на Парламентарната група на „Атака” и погазване на правилника – от страна на всички тези, които гласуваха против нашето предложение, защото погазиха правото на Парламентарната група на „Атака” да предложи кой да бъде член. Аз не чух изказване между другото от мълчаливото мнозинство, което гласува „против” – от страна на ГЕРБ, не чух и от БСП, също така и от така наречените независими, или напуснали би трябвало да се наричат, тези, които гласуваха против решението. Нямаше един аргумент! То не може и да има, защото, когато нарушаваш правилника – какъв аргумент? Трябва да излезете, да кажете, дами и господа от ГЕРБ: в момента нарушаваме правилника, много ни е неудобно, ама, какво да правим, така ни казаха. Ако трябва да бъдете честни и откровени, трябва да кажете и кой ви каза, вчера на парламентарна група, кой ви спусна тази директива? Аз искам да ви кажа, че тук сме Народно събрание! Не сме нито застрахователно дружество от периода на зората на демокрацията, силово застрахователно дружество, нито пък вие сте наказателна бригада, да ми налагате наказание за това аз да не участвам в комисия

Щом нарушавате правилника на парламента, най-висшият орган в държавата, какво ли става в министерствата, се питам аз? Какво ли става в изпълнителната власт, какво става по агенции, по областни управи и оттам надолу по веригата? Какви ли нарушения на нормативите се случват там? Питам, след като тук в най-висшия законодателен орган се нарушава по такъв драстичен начин правилникът – основното нормативно правило, с което се работи в този парламент. Още нещо по отношение на това защо го правите, вътрешните ви мотиви, защото те са скрити за обществото? Вие искате, дами и господа от ГЕРБ, управляващата партия – обръщам се към вас, защото вие диктувате какво може да се гласува и какво не. Разбира се, тук имате подкрепата на БСП, които уж са ви опоненти, но гласувате заедно; ДПС, които уж са ви опоненти, но гласувате заедно; Сините, които уж са ви опоненти вече, но гласувате заедно; както и така наречените независими или отцепници от парламентарните групи, които вие напазарувахте вече доста така умело, за да бъдат те ваша патерица! Само че купената патерица, знаете, че не е надеждна, тя може да се счупи. Само така като предупреждение, като притча ви го казвам. По отношение на така наречените независими, вие предвиждате те да бъдат членове на комисиите и аз знам, че това се обсъжда. Само че

И тогава какво правите? Няколко нарушения ви се събират вече в един и същи ден. Става шампионат по нарушения. Това говори зле за вашето мислене, дами и господа от ГЕРБ! Първо към вас се обръщам, защото в случая вие водите съглашателското мнозинство между сини, червени, ДПС и ГЕРБ. Ето го мнозинството, което в момента се е събрало и като наказателна бригада с бухалка в ръка иска да накаже Сидеров – той да не бъде член на тази комисия. Но трябва да излезете и да кажете защо го правите? Излезте и обяснете! Излезте да кажете защо сте против мен. Излезте да обясните какви са вашите мотиви. Защо гласувате „против”? Ако трябва да сте честни, трябва да го направите, иначе сте в положението на хората, които две години получавахте подкрепа от мен и това беше много добре за вашата политика, а сега същите вие се обръщате и казвате: „Не, ние няма да те подкрепим за тази комисия, защото така ни е наредено”. От кого, господин Велчев, ви е наредено? От посланик Уорлик ли? Признайте си го! Той ми се закани, че ще ме унищожи и може би това е неговият план. Но излезте, бъдете честни към вашите избиратели, кажете: „Ние слушаме каквото ни каже посланик Уорлик. Ние слушаме каквото ни каже Цветан Цветанов, който идва като един шеф-диригент на нашата парламентарна група и ни спуска директиви и ние изпълняваме. Ние сме кукли на конци!”. Признайте си го, за да ви олекне. Иначе ще живеете в дискомфорт, вътрешен, психологически дискомфорт, не само защото нарушавате правилника, което за вас явно не е голяма работа, а защото нарушавате вътрешните си принципи. Всеки човек има вътрешни принципи на справедливост и съвест. Когато ги нарушава, той вече се чувства зле.

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекта за Решение за промяна в състава на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Освобождава Кирил Владимиров Гумнеров като член на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление. 2. Избира Петър Иванов Хлебаров за член на Постоянната комисия по регионална политика и местно самоуправление.” Гласували

Предложението е прието. Следващият проект за решение, който подлагам на гласуване, ако няма желаещи за изказване, е за Комисията по околната среда и водите. Няма. Подлагам го на гласуване, но с редакция, която трябва да му бъде направена, и гласи по следния начин, вече в новата редакция, която служебно подготвихме тук в ръководството на Народното събрание:

чл. 20, ал. 1 и ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Огнян Андонов Пейчев като член и заместник-председател от Комисията по околната среда и водите. 2. Избира Борислав Тодоров Стоянов за член и заместник-председател на Постоянната комисия по околната среда и водите.” Това е редакцията, която ви предлагаме за гласуване, а не във вида, в който беше внесено от Парламентарната група на „Атака”, тоест в две точки се съдържа всичко, което иначе вие бяхте предложили в три. Изказвания? Няма. Поставям на гласуване току-що прочетения проект за решение в редакцията, която ви предложих. Гласували

Това са три законопроекта с вносители: Огнян Стоичков и група народни представители, вносител: Любен Корнезов и вносител: Христо Бисеров. Законопроектите са разпределени на няколко комисии, а именно водеща е Комисията освен това на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Първо, разбира се, становището на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, госпожо Фидосова. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще прочета: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-37, внесен от народните представители Огнян Стоичков и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-39,

По отношение на първия законопроект, № 154-01-37, беше представен от един от вносителите господин Ивайло Тошев. С него се предлага криминализирането на нерегламентираното залагане в спортни състезания и манипулирането на резултатите от тях. Необходимостта от приемането на такива наказателноправни норми е породена от зачестилите и превръщащи се в трайно явление случаи на уговаряне на резултати от спортни състезания и незаконни залагания във всички видове спорт. Затова в параграф 3 се предлага създаването на нова Глава осма „а” „Престъпления против спорта”. Обособяването на самостоятелна глава е резултат от съществуващата структура на НК. Със законoпроекта се предлага още изменение и в чл. 327 от НК, с което се цели усъвършенстване на съществуващата наказателноправна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установения разрешителен режим за организиране на хазартни игри. Предлаганите промени целят осигуряването на наказателноправна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на наложените по административен ред забрани за посещение на спортни мероприятия. Допълнение по представянето на законопроекта направи господин Веселин Методиев като един от неговите съвносители. Той посочи, че законопроектът е бил разработен съвместно с представители на различни институции и в него се засягат редица въпроси, предизвикали остри обществени дебати. Господин Методиев възрази срещу становището на Министерството на правосъдието предлаганите промени да не се разглеждат, тъй като в момента се работи по нов НК. Тази позиция защити и председателят на комисията. Според нея важността и актуалността на материята, засягана в законопроекта, както и фактът, че новият Наказателен кодекс ще бъде готов едва в началото на следващата година изискват разглеждането на предлаганите промени да не се отлага. По законопроекта в Комисията по правни въпроси са представили писмени становища Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на правосъдието и Върховна касационна прокуратура. Министерството на физическото възпитание и спорта подкрепя внесения законопроект. Според това становище той е съобразен с предложенията на министерството и с основните международни актове и отговаря на новите обществени потребности и европейски стандарти. Създаването на ал. 3 в чл. 296 ще ограничи насилието по стадионите, противообществените прояви по време или по повод на футболни срещи. Министерство на правосъдието не подкрепя предложения законопроект като прави конкретни възражения по всеки един от параграфите и отбелязва, че се подготвя нов НК и там би следвало да се уреди подробно материята във връзка с нормалното провеждане на спортни мероприятия. Върховна касационна прокуратура дава положително становище по законопроекта, като е направила съответни бележки по параграфи 1 и 3. В дискусията взеха участие народни представители от всички парламентарни групи. Господин Красимир Ципов заяви, че подкрепя законопроекта, който следва да се приеме на първо четене и след това да се прецизират предлаганите текстове, като се намери и най-доброто им систематично място в Наказателния кодекс. Господин Николай Георгиев, прокурор от ВКП, посочи, че през последните години са направени опити да се опознаят негативните явления в спорта и е натрупана необходимата база, въз основа на която да се криминализират определени прояви. Той също изрази становище, че наказателноправната защита трябва да е последна мярка и най-тясна по обхват, но тя е наложителна, защото проблемите в спорта са се проявили достатъчно остро и затова подкрепя внесения законопроект. Народният представител Янаки Стоилов също подкрепи внесения законопроект, тъй като с него се решават реални проблеми, които не могат да чакат приемането на нов НК. Посочи, че някои от разпоредбите се нуждаят от прецизиране и обърна внимание на проблема с участието на магистрати в ръководството на спортни организации. Обърна се внимание, че въпреки въвеждането на нов престъпен състав – чл. 296, ал. 3 няма да се стигне до наказателна отговорност, а до административно наказание поради приложението на чл. 78а от НК. Постави се и въпросът за липсата на статистика за образуваните и прекратени дела поради несъставомерност на деянието, от която да се направи извод има ли нужда от законодателни промени и въвеждането на нови престъпни състави. Господин Огнян Стоичков заяви, че предлаганите промени са необходими и актуални, макар и да се нуждаят от прецизиране, поради което приемането им не трябва да се отлага до изработването на нов Наказателен кодекс. Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-39, беше представен от неговия вносител народния представител Любен Корнезов. С него се предлага отмяната на наказанието доживотен затвор без замяна. Мотивите за това са, че в редица европейски държави изобщо няма наказание доживотен затвор, а в други то съществува, но винаги е предвидена възможност за неговата замяна с по-леко наказание, тоест никъде не съществува наказание доживотен затвор без замяна. В нашия Наказателен кодекс това наказание е предвидено като временна и изключителна мярка и с оглед на развитието на обществените отношения в съвременна България като част от обединена Европа съществуването му вече е нецелесъобразно. Следва да се има предвид и, че макар института на помилването да дава правна възможност наказанието доживотен затвор без замяна да бъде заменено с друго по-леко наказание, досега това не се е случвало. По законопроекта са постъпили писмени становища от Министерство на на правосъдието е, че съществува необходимост от отпадане на наказанието доживотен затвор без замяна, но това следва да стане чрез изготвянето на нов НК, по който в момента се работи в министерството. Освен това отмяната на наказанието доживотен затвор без замяна би наложило изменения в НПК и в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, а предложения в тази насока в законопроекта няма направени. Поради тези съображения Министерство на правосъдието не го подкрепя. Върховния касационен съд посочва, че преценката за съществуването на наказанието доживотен затвор без замяна трябва да се направи в рамките на едно цялостно преосмисляне и промяна в системата на наказанията, каквато е основната задача, поставена с Концепцията за наказателна политика на страната до 2014 г. Произнасянето по въпроса за премахване на доживотния затвор, без да се държи сметка за цялостната наказателна политика на държавата при утежнена криминогенна обстановка в страната и очакван ръст на най-тежката престъпност, за която е предвидено това наказание, ще се отрази негативно върху възможността наказанието да реализира ефективно предназначението си като възмездие за извършеното престъпление средство за защита на обществото от нови престъпни посегателства. Прокуратурата подкрепя като цяло законопроекта и мотивите и развива някои допълнителни доводи за приемането му. Народният представител Юлиана Колева изрази своята лична подкрепа за законопроекта, но предложи разглеждането му да бъде отложено с цел провеждането на широка обществена дискусия при обсъждането на новия Наказателен кодекс. Само, ако изготвянето му много се забави във времето, е оправдано въпросът за наказанието доживотен затвор без замяна да бъде поставен отново. Законопроектът бе подкрепен и от народния представител Четин Казак. Той изрази опасения, че с аргумента за изготвяне на нов НК се отхвърлят много добри идеи, една от които е именно тази за отмяната на наказанието доживотен затвор без замяна. Отмяната на това наказание има важно значение, както от етична гледна точка, така и с оглед на достиженията на международното наказателно право и на европейското право в областта на защитата на правата на човека. Докладва се и внесения законопроект с № 154-01-54, внесен от народния представител Христо Бисеров. Господин Казак посочи, че с предлаганите промени се цели да се уеднакви правната уредба (както по отношение на изпълнителните деяния, така и по отношение на размера на наказанието) на престъпленията против равенството на гражданите и на престъпленията против вероизповеданията. Срещу приемането на законопроекта се обяви заместник-председателят на Върховния касационен съд господин Гроздан Илиев с аргумента, че така се получава смесване на съставите по чл. 162 и чл. 164 от НК, което не може да доведе до постигане на целения с предлаганите промени резултат. Наред с това липсва съдебна практика по двете разпоредби, поради което не може да се направи извод за това необходими ли са промени и в каква насока. Несъгласие с така изложените аргументи изрази господин Казак. Според него именно липсата на съдебна практика доказва нуждата от промяна, защото действащите текстове са „мъртви” и неприложими въпреки наличието на съответни престъпни посегателства. След проведеното обсъждане и гласуване: 1. С 21 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

без „против” и 16 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-39, внесен от народния представител Любен Корнезов на 15 април 2011 г. г. 3. С 6 гласа „за”, 2 гласа „против” и 14 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-37, внесен от народните представители Огнян Стоичков, Ивайло Тошев, Веселин Методиев, Георги Колев и Иво Димов на 31 март 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2011 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-37, внесен от народните представители Огнян Стоичков, Ивайло Тошев, Веселин Методиев, Георги Колев и Иво Димов на 31 март 2011 г. На заседанието присъства министърът на физическото възпитание и спорта доц. Свилен Нейков, Николай Георгиев – прокурор от Върховната касационна прокуратура, Десислава Панова и Десислава Костова от Държавната комисия по хазарта. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – господин Ивайло Тошев. Той информира народните представители, че разглежданият законопроект е изготвен от работна група, която включва народни представители от различни парламентарни групи и представители на Върховна касационна прокуратура, на Министерството на вътрешните работи, Министерството на физическото възпитание и спорта, Българския футболен съюз и на неправителствени организации, работещи в областта на хазарта. Господин Тошев посочи, че необходимостта от приемане на настоящия законопроект е обусловена от зачестилите и превръщащи се в трайно явление случаи на манипулиране на развитието и резултата от спортни състезания и незаконни залагания във всички видове спорт, което представлява недопустима форма на въздействие с висока степен на обществена опасност и като такава подлежи на санкции съгласно националното наказателно право. Съгласно мотивите на законопроекта с предлаганите изменения и допълнения в Наказателния кодекс се предвижда да се осигури наказателно-правна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира законосъобразното провеждане на спортни мероприятия и обуславяне на изхода от същите само от усилията на участниците в мероприятието, както и да се гарантира спазването на наложената по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия забрана за посещение на спортни мероприятия. В съответствие с посочените цели с предлаганата разпоредба на чл. 296, ал. 3 в състав на престъпление се въздига повторното нарушаване на забраната за посещаване на спортни мероприятия, след като деецът вече е санкциониран за такова деяние по административен ред. С § 2 се създава Глава осма „а” „Престъпления против спорта” с членове 307б – чл. 307е, с които се инкриминира престъпното поведение, насочено към манипулиране на развитието и резултата от спортно състезание, а с изменението на разпоредбата на чл. 327, ал. 2 освен повторното извършване на деянието по ал. 1 квалифицирани признаци са въздигнати организирането на хазартни игри от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и случаите, когато хазартната игра е с участие на лице, ненавършило 18 години. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около необходимостта от приемането на законопроекта и изразиха становище, с което подкрепят неговата философия и цели. прокуратура подчерта, че прокуратурата е мотивирана да подкрепи подобен законопроект поради липсата на разпоредби в нашето законодателство, свързани с регламентиране на престъпления против спорта. По време на заседанието бяха представени и писмени становища на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Държавната комисия по хазарта, Българския футболен съюз, спортните федерации по баскетбол и волейбол. Във всички посочени становища се подчертава значимостта на изложения обществен проблем и необходимостта от решаването му, като се изразява подкрепа по отношение философията на представения законопроект. От страна на Министерството на правосъдието се изразява позиция, че съображенията за допълнения в Наказателния кодекс във връзка със законосъобразното и нормалното провеждане на спортни мероприятия са съществени и важни, като са направени бележки и предложения по законопроекта. Министерството на правосъдието не подкрепя редакцията на анализираните в становището разпоредби, като се излагат в допълнение и аргументи за предстоящо изготвяне на нов Наказателен кодекс. Народните представители обсъдиха подробно представените бележки, които ще бъдат отразени като предложения между първо и второ гласуване на законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: – 13, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,